I prelazimo na iduću točku dnevnoga reda, to je - Statut Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – potvrđivanje Prijedlog akta na potvrđivanje dostavila je Agencija za nadzor financijskih usluga sukladno članku 6. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Otvaram raspravu. U ime U ime kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada za raspravu se prijavio uvaženi zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Danas je dan agencije očito, evo nas kod još jedne agencije, Agencija za nadzor financijskih usluga famozna HANFA kojoj je zadaća brinuti se sa svim drugim faktorima o stabilnosti financijskog sustava i nadzirati zakonitost poslovanja financijskih institucija. Financijske institucije su banke uglavnom, investicijski fondovi naravno i osiguravajuća društva djelomice, ali uglavnom banke. Po novom zakonu o ovoj agenciji upravno vijeće čini glavni tajnik, upravu agencije čini glavni tajnik i upravno vijeće. Glavni tajnik dolazi iz jednog od investicijskih fondova. Upravno vijeće čine bankari i ljudi iz osiguravajućih kuća. Ova agencija dugo funkcionira i funkcionira više-manje na zadovoljavajući način, međutim čini mi se da smo sad ljubazno pozvali lisca da nadzire rad kokošinjca i da organizira taj rad da bi rad funkcionirao onako kako? Pa kako liscu paše. Dakle, ljudi iz financijskih institucija upravljaju agencijom koja nadzire financijske institucije. Ne čini li vam se to čudnim već u samoj rečenici? Je li to zapravo kontrola ili je to još jedan korak u onoj famoznoj deregulaciji u kojoj se liberalno neoliberalna Europa zaklinje već 10-ak ili toliko godina i koja nas je dovela na dno na kojem jesmo ne samo mi nego i dobar dio Europe. Bankari su nadzirali sami sebe posljednjih 10-ak, 15 godina. Rezultat smo vidjeli. Jedina zemlja koja je uspjela izaći iz toga na grubi način na nepopularan način jest Island. Koja je tu vrstu kontrole jednostavno škarama prerezala i ukinula i rekla e vi nećete, vi to više nećete. No, mi to očito nismo iz tisuću i jednog razloga sposobni napraviti, ali očito nemamo ni političke volje za to. Hrvatska država i ova vlast nema ni političke volje za to. Između ostalog HANFA i FINA recimo su obadvije u nazivu agencije. Obadvije je osnovala država sa određenim nakanama da obavljaju određene poslove. Zašto im je status i način funkcioniranja tako različit? Jel se to slučajno dogodilo razvojem sustava ili postoji neka namjera? Ja u slučajnosti u politici i upravljanju državom uglavnom ne vjerujem. Stvari se ne događaju slučajno i nitko ovdje nije glup. Nitko nema pravo biti glup. Čak ako je nema pravo biti glup. Glupi ljudi ne mogu sjediti i upravljati državom. Prema tome slučajnosti se ne događaju, događaju se nakane. U dosadašnjem upravljanju HANFA-om ljudi su se birali, radili određeno vrijeme tu jel i onda po određenim kriterijima jednom stručnim, a drugi put političkim ali odlazili. Prema sadašnjem statutu glavni tajnik HANFA-e prema članku 21. dolazi i ostaje zauvijek. On je vječan. Hoćemo li imati još jedan nogometni savez, čovjeka koga ćemo nakon 20 godina morati micati nekim čudnim načinima ne znam ali ne mislim da je upravljanje jednom državnom agencijom moguće učinkovito napraviti na taj način osim ako se ne želi imati sve konce u ne jednoj ruci, u dvije ruke, i kao u slučaju ove prethodne agencije ispravljati sve što u državi ne valja jer ja naravno znam najbolje. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, zastupnice i zastupnici. Vi ste gospodine potpredsjedniče Sabora nas zatekli iskreno ovom brzinom kojom smo odradili neke točke dnevnog reda, očekivali smo raspravu o ovoj točci sutra no dobro. Prijedlog, ja sam u raspravi prethodno znači kada smo novi Zakon o HANFA-i donosili i kada smo donosili novi sastav Upravnog vijeća HANFA-e iznio cijeli niz primjedbi i razloga zašto smo mi bili protiv ovakvog ustroja kakav je donesen u HANFA-i i posebno o sastavu upravnog vijeća što je sad u prethodnoj raspravi ponovno navedeno. Nedavno prije nekoliko tjedana je išao prijedlog Statuta HANFA-e i taj prijedlog statuta je povučen iz procedure i sad je ponovno vraćen. Nadao sam se da će ovaj novi prijedlog statuta eliminirati neke nelogičnosti za koje sam pretpostavljao da ih je predlagatelj zamijetio, ali očito nije. Pa evo ja bih sad na njih ukratko ukazao u ovom sadašnjem prijedlogu. Članak 11. stavak 5. – predsjednik i članovi upravnog vijeća, dakle u prvom redu kad je riječ o sukobu interesa članova upravnog vijeća, što smo i naglašavali da je nelogično i što je gospodin Vuljanić prethodno spomenuo da su znači iz predmeta nadzora same na čelna mjesta uprave došli upravo ljudi koji su radili na čelnim mjestima onih institucija koje su predmet nadzora HANFA-e. U većini drugih ustanova to je onemogućeno i na taj način spriječen je sukob interesa. Ovdje je to omogućeno i na taj način smo formirali znači Upravno vijeće HANFA-e. Uz najbolju namjeru tih ljudi i najčasnije nakane postoji određena opasnost od potencijalnog sukoba interesa. Kako je taj sukob interesa definiran ovim prijedlogom statuta? ne smiju u razdoblju od 1 godine nakon prestanka obnašanja dužnosti u agenciji prihvatiti članstvo u upravi ili nadzornom odboru subjekata nadzora. Dakle, nakon prestanka obnašanja članstva u upravnom vijeću godinu dana ne bi trebali raditi u ustanovama, odnosno institucijama koje su predmet nadzornog rada HANFA-e. Međutim istodobno u stavku 7. im je zajamčeno da će predsjednik i članovi upravnog vijeća imati pravo na naknadu u visini posljednje plaće isplaćene u mjesecu prije razrješenja do novog zaposlenja, a najduže godinu dana od dana prestanka obnašanja dužnosti. Ja nisam zamijetio u u kojoj drugoj agenciji, ustanovi, pa i u državnoj upravi se nekome omogućuje nakon prestanka obnašanja dužnosti još godinu dana da prima punu naknadu plaće i to upravo u ovom razdoblju dok se ne mogu ponovno zaposliti u nekoj lizing kući ili osiguravajućem društvu iz kojeg su došli. I ovim prijedlogom znači godinu dana se ne možeš zaposliti u onoj ustanovi u koju se došao ali ćeš primati punu plaću. I kada istekne ta godina dana možeš se zaposliti i fino. Ja ne vidim razloga zašto Hrvatska država tim ljudima koji su svjesno prihvatili taj rad na jedan dugački mandat, zašto im se osigurava još godinu dana puna naknada plaće članovima upravnog vijeća? Kada je riječ o ravnatelja odnosno o glavnom tajniku s obzirom da je to ustanova recimo kada je riječ o glavnom tajniku tu su vrlo restriktivno pobrojane uvjeti pod kojim će on biti razriješen, vrlo restriktivno i dobro. On će između ostalog to je članak 23. stavak 2. podstavak 6. biti razriješen u slučaju pravomoćne osude za kazneno djelo iz oblasti gospodarskog poslovanja ili protiv na tržište kapitala. Ali ista takva odredbe ne odnosi se na članove upravnog vijeća. Oni će biti razriješeni samo u slučaju pravomoćne osude na kaznu zatvora zbog djela iz oblasti gospodarskog poslovanja ili za kaznena djela protiv tržišta kapitala. Dakle, samo za teška kaznena djela kojima je zaprečena zatvorska kazna. Gotovo za nepovjerovat. Kada je riječ o predsjedniku upravnog vijeća ili o njegovom zamjeniku ili zamjenicima, tu je cijeli jedan ovako skup čudnovatih odredbi. To je članak 14. ovog Statuta. Dakle, da se zamjenika predsjednika upravnog vijeća bira upravno vijeće većinom glasova. Zamjenik se bira zamjenik predsjednika upravnog vijeća bira se na razdoblje od 18 mjeseci, a nakon tog isteka će se onda ponovno moći ići reizbor zamjenika predsjednika upravnog vijeća svakih 18 mjeseci. Ja ne znam iz čega proizlazi ovakav model izbora zamjenika. A postoje i zamjenici zamjenika predsjednika. to smo već prenormirali. Dakle, predsjednik to je u stavku 5. članak 14. predsjednik upravnog vijeća odredit će drugog člana upravnog vijeća koji će obavljati poslove zamjenika ako zamjenik predsjednika upravnog vijeća iz stavka 1. ovog članka izbiva ili je spriječen. Dakle, imamo mogućnost da postoje i zamjenici zamjenika predsjednika upravnog vijeća. Upravo nevjerojatno prenormirano koje su to dužnosti zamjenika. On zamjenjuje predsjednika, ali zamjenika, zamjenika to je već prenormiranje u svakom pogledu. Što će se događati sa predsjednikom i zamjenikom? S obzirom da osim ako budu osuđeni na zatvorsku kaznu i to pravomoćno do tada neće biti mijenjani ili ako sami zatraže razrješenje. Prema tome, mi predlažemo da se uz ove primjedbe koje smo sada iznijeli, a ima ih još da se ovakav, da tu je također savjet agencije. agencija osim od tog upravnog vijeća osim tog tajnika još se dobija ima i savjet. E sada savjet to sada nije kao savjet HNA-a jeli ovo je još nešto što je dodatno daje ovako jednu kvalitetu toj upravi. Ne vidim uopće potrebu za savjetom, uopće koji je to smisao tog savjeta zaista je teško shvatiti. Sve u svemu nadali smo se zapravo da su ove i još mnoge stvari u tom Statutu koje su jako čudne i neuobičajene i koje se ne susreću u drugim statutima da će s obzirom da je statut bio povučen da će sada biti izmijenjen, međutim evo u ovom novom tekstu ih ponovno nalazimo. Pa je zapravo naš prijedlog da se ovaj Statut ponovno povuče jer mi za ovakav oblik tog Statuta nećemo biti. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. I još jedna rasprava u ime kluba i to u ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Uvaženi potpredsjedniče, poštovani

Dakle ono što je ključno i za ovaj Statut i za rad Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a to je da je ona direktno odgovorna Hrvatskom saboru, da je zabranjen svaki oblik utjecaja na rad agencije koji bi mogao dovesti u pitanje njenu samostalnost i neovisnost i da je jedna od suštinskih agencija agencija u RH u financijskom sektoru za uređivanje tržišta kapitala, investicijskih i drugih fondova, mirovinskih osiguranja itd. Ovaj Statut možemo reći kao nijedan statutu nije savršen, međutim ono što je ključno on donosi mogućnost da se kvalitetnije može raditi, da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može obavljati onaj dio posla koji je potreban u Hrvatskoj danas pred ulazak u EU, a i vezan je za onaj dio o kojemu smo raspravljali malo i žučno prije a vezano za investicije. Zato ovim Statutom osiguravamo da to može pravovaljano i kvalitetno raditi uz apsolutnu i potpunu odgovornost svih onih koji su izabrani ili će biti izabrani da rade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kako bi ovaj Hrvatski sabor sa svojim instrumentima, svojim odborima, revizijama mogao pratiti i pravodobno reagirati a vjerujem da neće biti potrebe u radu HNFA-e. To je ono ključno što nam ovaj Statut donosi i to je ono ključno zbog čega podržavamo donošenje ovoga Statuta da napokon HANFA i još bolje radi vjerujemo sa stručnim odabranim ljudima. I dobro je da su ljudi iz struke i dobro je da ljudi koji imaju iskustvo dolaze na takva mjesta. Hvala. Time smo završili raspravu. Odluku o potvrđivanju Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet ćemo kada se za to steknu uvjeti. A ovo mi se sada čini posve prikladan trenutak da danas prekinemo s radom. Nastavit ćemo sutra u 9,30 minuta točkom pod rednim brojem 13, to je Godišnje izvješće radu Upravnog vijeća HINA-e. Hvala svima. Hvala